Molim gospođu Nevenku Majdenić da u ime Odbora za izbor imenovanja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege i kolegice zastupnici. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora na 58. sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine jednoglasno je utvrdio prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo. Razrješuje se dakle član Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora iz reda predstavnika HUP-a Bernard Jakelić. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je, uključimo se i glasujmo tko je za ovaj prijedlog ili protiv? Rezultat? Ovaj prijedlog odbora je prihvaćen većinom glasova, 91 glas za, 1 suzdržan i ništa protiv. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Evo prijedlog odbora je da se razrješuje članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i znanosti Nada Zgrabić Rotar na osobni zahtjev. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Molim uključimo se i glasujmo o prijedlogu odbora. Hvala gospođo.

Rezultat? Ovaj prijedlog odbora je prihvaćen većinom glasova, 91 glas za, 2 suzdržana i ništa protiv. Dame i gospodo zastupnici nastavak je sjednice u srijedu 13. travnja u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda - prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu interoperabilna interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA) sa konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 732, hitni postupak. Želim vam ugodan vikend i vidimo se sljedeći tjedan. Hvala lijepa.